Na redu je 11. točka dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom bilježništvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 350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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Riječ ima Dražen Bošnjaković, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Gospođe i gospodo pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu. Vrlo kratko obrazloženje, jer doista opseg izmjena nije veliki. Naime, ovo je de facto posljedica i ovo je usklađivanje sa Zakonom o vježbeništvu i pravosudnom ispitu. Kao što znate Zakon o vježbeništvu i pravosudnom ispitu jedan novi zakon koji smo ustrojili jedan potpuno drugačiji ulaz u vježbeništvo, jedan potpuno drugačiji način tretmana vježbenika na našim sudovima i jedan drugačiji način polaganja pravosudnog ispita. Kako bi sustav u cijelosti funkcionirao on se naravno dotiče i onih vježbenika u javnom bilježništvu i stoga ovim izmjenama Zakona o javnom bilježništvu mijenjamo određene odredbe gdje govorimo da je Komora javnih bilježnika dužna uskladiti svoj program edukacije, znači one teoretske edukacije svojih javnih bilježnika sa programom koji će imati naša pravosudna akademija. Obzirom da smo u postupku izmjena kao da smo htjeli još ukloniti određene nepreciznosti koje predstavljaju problem mali u praksi, a to se odnosilo prvenstveno na članak 13. Zakona o javnom bilježništvu koji je propisivao koji su uvjeti da bi netko postao bilježnik je li. Pa u okviru toga članka smo imali u stavku 2. jednu odredbu, da javni bilježnik ne može biti onaj protiv koga je otvorena istraga. Danas kažemo da to ne može biti onaj protiv koga je pokrenut kazneni postupak, jer bi se zapravo moglo dogoditi da je netko da je otvorena istraga. Nakon toga je pokrenut kazneni postupak i sa gramatičkim tumačenjem ovakvog članka bismo bili u problemu. Jednaka takva situacija je i kada imamo vezano stegovnim postupcima udaljenje ili zapravo ono privremeno onemogućavanje mjera gdje bilježnici do završetka kaznenog postupka koji se vodi protiv njih ne bi mogli obnašati dužnost bilježnika. Također to je do sada bilo regulirano na način da samo za vrijeme istrage, da sad istraga primjerice završi, nakon toga počne kazneni postupak i po sadašnjoj regulativi gramatički tumačeći zakon mi bismo zapravo morali tolerirati da oni nastave dalje sa svojim radom. Stoga predlažemo i ove dvije manje izmjene i smatramo da je ovaj zakon jedno provođenje Zakona o vježbeništvu koje nam je jer ovakav sustav vježbeništva i polaganja pravosudnog ispita zaista omogućava jednu vrlo široku edukaciju kandidata za pravosudni ispit i smatramo da će bitno pridonijeti znači kvaliteti kadrova koje ćemo imati u cijelom sustavu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Gospođa zastupnica Lovrin. Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, gospodo državni tajnici. Odbor za pravosuđe razmotrio je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom bilježništvu s konačnim prijedlogom zakona kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je sve suštinu predloženih izmjena i dopuna. Članovi odbora jednoglasno su podržali donošenje ovoga zakona. Mišljenje odbora da način na koji je regulirana vježbenička praksa javnobilježničkog vježbenika koja može trajati najduže četiri godine i to dvije godine radi stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnoga ispita i daljnje dvije godine za stjecanje uvjeta za polaganje javnobilježničkog ispita polaganje javnobilježničkog ispita nije dobro, odredba nije dobra jer se istim postavljaju teži uvjeti za javnog bilježnika od uvjeta koji se postavljaju za suce što je nedopustivo obzirom na prirodu i složenost poslova sudaca u odnosu na javne bilježnike. Predloženo je da se na jasan način propiše obveza o usklađenosti programa stručnog obrazovanja javnobilježničkih vježbenika i programa obrazovanja, dakle onog teoretskog dijela u javnobilježničkoj komori i u pravosudnoj akademiji jednako kako je to i u odvjetničkoj komori. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je podržao da se donese i predložio da se donese Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o javnom bilježništvu sa slijedećim amandmanom. Na članak 4. U članku 127. stavak 1. mijenja se i glasi: "Program stručnog obrazovanja javnobilježničkih vježbenika iz članka 123. stavka 6. ovoga zakona koji donosi komora mora biti usklađen s programom Pravosudne akademije Ministarstva pravosuđa." Stavak 5. istoga članka mijenja se i glasi: "Komora će posebnim pravilnikom odrediti način financiranja stručnog obrazovanja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona." Obrazloženje. Na jasan i nedvosmislen način propisuje se obveza sukladnosti programa obrazovanja javnobilježničkih vježbenika komore i Pravosudne akademije Ministarstva pravosuđa. Propisuje se i rok za donošenje Pravilnika o načinu financiranja stručnog obrazovanja javnobilježničkih vježbenika. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prva je na redu u ime kluba SDP-a zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Klub SDP-a podržava izmjene Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom bilježništvu. Naime, ovim izmjenama želi se odrediti, precizirati neke dvojbe koje su se pojavile kod imenovanja bilježnika, kod privremenog udaljenja bilježnika. I treće, upravo govori se i o edukaciji vježbenika kod javnog bilježnika a shodno i u pravosudnim tijelima i jednako tako i u odvjetništvu kod jednoobrazne edukacije svih tih vježbenika u pravosuđu a i u pravosuđu u širem smislu kao što je to javno javno bilježništvo odnosno notarijat. Međutim, obrazloženja ovdje koja se navode za preciziranje kada je javnog bilježnika potrebno udaljiti iz službe jednostavno ne stoji ova dvojba kada počinje kazneni postupak, istragom ili potvrđivanjem optužnice, kada po izmijenjenom Zakonu o kaznenom postupku kojeg smo također netom kojeg smo također netom raspravili sada više oficijelni postupak i ne počinje istragom kao što je to počinjao sada donošenjem rješenja o istrazi, odnosno evo strogo teoretski do tada kada rješenje o provođenju istrage postane pravomoćno. Tako je to bilo do sada. Ali od sada kazneni postupak počinje potvrđivanjem optužnice. Meni je sasvim jasno zašto bi ova uprava koja je pripremala u ministarstvu ovaj prijedlog zakona morala možda znati sve detalje što radi uprava za .../Govornica se ne razumije./... a to bi sigurno trebao znati resorni ministar i Vlada kad predlaže ovakav zakon. Dakle, sad smo imali obrazloženje kad počinje kazneni postupak i još preciziranje da bi sad ostao ovaj zakon koji apsolutno nije prijedlog zakona koji uopće ne korespondira sa izmjenama Zakona o kaznenom postupku. to su stvari koje se ne bi trebale događati u tom resoru a za to je odgovoran ministar resorni odnosno u cijelosti Naravno da se ove izmjene podržavaju jer bilo je dosta dvojbi i kod dosadašnjem Zakona o kaznenom postupku koji je definirao na drugačiji način kažem način počinjenja kaznenog postupka jer on je i na različite načine počinjao ovisno o težini kaznenog djela. Što se tiče ovog vježbeničkog stava i vježbeničke prakse u ovakvom jednom vremenu ja mislim da je to potrebno s obzirom i na učestale primjedbe znate i u zadnje vrijeme koje doduše ne isplivavaju tako često u javnosti takva edukacija to su velike ovlasti koje ima javni bilježnik, njega jednostavno su veće ovlasti nego koje ima i odvjetnik koji može korigirati državno odvjetništvo odnosno sam sud kao jednog od učesnika u postupku, ali javni bilježnik dakle koji ima posebno velika ovlaštenja može nanijeti ogromnu svojim nepreciznim ili nestručnim radom veliku, veliku štetu koja može biti nepopravljiva pogotovo kada se radi o nekim o nekim ugovorima, do smrtnom ugovoru ili ugovoru o doživotnom uzdržavanju ili onda recimo kada nasljednici više ne mogu ispraviti grešku. I zato ja mislim da ovakvo vrijeme koje je ovdje određeno nije bez ikakve veze određeno tek toliko da se poigravamo je li to godina i pol, dvije ili tri, nego sigurno da je proistekla iz proznavanja problematike javnog bilježnika i mi u Klubu SDP-a, u cijelosti podržavamo ovakav prijedlog zakona. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, zastupnik Ivo Grbić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na samom početku rasprave istaknuo bih da će Klub zastupnika Hrvatske Demokratske Zajednice podržati Konačni prijedlog zakona o Izmjeni i dopuni Zakona o javnom bilježništvu kojim zakonskom prijedlogom se i usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Predloženim izmjenama i dopunama zakona rekao bih preciznije se i na nedvojben način propisuje da osoba koja je podnijela zahtjev za imenovanje za javnog bilježnika ne ispunjava uvjete za imenovanje ako je protiv te osobe pokrenut kazneni postupak što predstavlja širu i obuhvatniju formulaciju zapreke za imenovanje za javnog bilježnika. Naime, dosadašnjom odredbom zakona propisano je da osoba koja je podnijela zahtjev za imenovanje za javnog bilježnika ne ispunjava uvjete za imenovanje ako je protiv nje otvorena istraga. Isto tako preciznije se određuje slučaj kada se javni bilježnik privremeno udaljuje iz službe po sili zakona ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna ili za djelo koje je po svojoj prirodi takvo da ga čini nedostojnim za obavljanje javnobilježničke službe sve do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka a ne kao što je to sada propisano samo zbog pokrenute istrage čime je takvoj osobi omogućeno da po završetku istrage i prestanka suspenzije nastavi obnašati javnobilježničku službu iako se protiv iste i dalje vodi kazneni postupak. Obzirom da Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu određuje da se program obrazovanja javnobilježničkih vježbenika i trajanja vježbeničke prakse uređuje Zakonom o javnom bilježništvu, predlaže se propisati da je javnobilježnički vježbenik u javnobilježničkom uredu obavlja praksu radi polaganja pravosudnog ispita i stjecanja uvjeta za polaganje javnobilježničkog ispita prema programu obrazovanja javnobilježničkih vježbenika. Te da vježbenička praksa može trajati najduže do četiri godine i to dvije godine radi stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita i daljnje dvije godine za stjecanje uvjeta za polaganje javnobilježničkog ispita. Nadalje, predlaže se da Hrvatska javnobilježnička komora dužna donijeti obvezatni program stručnog obrazovanja javnobilježničkih vježbenika, dok teoretski dio stručnog obrazovanja i javnobilježničkih vježbenika mora biti usklađen sa programom pravosudne akademije a praktični dio vježbeničke prakse provodi se sukladno Zakonu o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Također, predloženim izmjenama i dopunama propisuje se da javnobilježnički vježbenici nakon 18 mjeseci javnobilježničke prakse imaju pravo pristupiti polaganju pravosudnog ispita ako su obavili praktični i teoretski dio stručnog obrazovanja. Radi svega navedenog Klub zastupnika Hrvatske Demokratske Zajednice podržava donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom bilježništvu kao i podnijeti amandman Odbora za pravosuđe. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Predloženim Izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu dolazi do usklađenja sa odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu na način da komora utvrđuje obvezatni program obrazovanja, javnobilježničkih vježbenika radi polaganja pravosudnog ispita, propisuju se rokovi u kojima vježbenici imaju pravo pristupiti polaganju pravosudnog ispita. Preciznije se reguliraju uvjeti za javne bilježnike, preciznije se regulira privremeno udaljenje iz službe po sili zakona. Dakle, puno toga smo već čuli o članku 13. i članku 18., ja to neću ovdje ponavljati. I na kraju ću reći da će Klub Hrvatske Narodne Stranke podržati ove promjene i izmjene zakona.

naglasila posebno da me raduje ovaj prijedlog izmjene kada se iz službe udaljava po sili zakona javni bilježnik u slučaju kada je pokrenut kazneni postupak za određeno kazneno djelo iz razloga što smo danas do sada imali jednu odredbu zakonsku koja je dovodila onda do apsurdnih situacija da je javni bilježnik bio udaljen od službe za vrijeme dok je trajala istraga a kada je temeljem te istrage pokrenut kazneni postupak onda nije bilo zakonskog temelja za udaljenje pa se ministarstvo, odnosno ministar morao dovijati tome na koji način bi tražilo od komore da pokrene stegovni postupak jer je to bio temelj za stegovni postupak ali nije bilo za ex lege udaljenje iz službe. ta apsurdna situacija ovim izmjenama popravlja i to je dobro. Također je dobro da se ovaj zapravo zakon usklađuje sa odredbama Zakona o vježbenicima, da se ujednačava vježbenička praksa u tom teoretskom i praktičnom dijelu. No, ono što smo evo čuli da je dobro o tome možemo raspravljati da li je dobro ili nije dobro, što tko o tome misli o ovoj vježbeničkoj praksi kod javnih bilježnika u trajanju od četiri godine, ali jednostavno bi kada bismo prihvatili u ovakvom obliku izmjene i dopune članka 123. došlo do situacije da bi bili u kontradikciji stavovi istoga članka. Naime, u postojećem zakonu njegovim posljednjim izmjenama i dopunama prije ove predložene dopunjen je članak 123. na način da su uvedeni u javno bilježništvo javnobilježnički savjetnici o kojima se vodi registar u Javnobilježničkoj komori i taj članak kaže u svome stavku 7. ako vježbenik nakon položenog pravosudnog ispita nastavi s radom ili zasnuje radni odnos u javnobilježničkom uredu, smatrat će se javnobilježničkim savjetnikom. Dakle, javnobilježnički vježbenik koji je dvije godine vježbenik, nakon položenoga pravosudnog ispita ne može i dalje biti vježbenik javnobilježnički još dvije godine stjecajući praksu i iskustvo za polaganje javnobilježničkog ispita, već on prema odredbi jednog stavka u tom istom članku sadašnjeg zakona on se smatra javnobilježničkim savjetnikom. Jednako tako taj zakon, osnovni tekst ovog zakona propisuje onda da u javnobilježničkom uredu može biti zaposlen samo jedan javnobilježnički savjetnik. Dakle, on ex lege ako je položio položio pravosudni ispit postaje javnobilježnički savjetnik sve dok ne položi ispit za javnog bilježnika nakon čega može postati javnobilježnički prisjednik, koji onda također zakon određuje da bi limitirao veličinu ureda jer se smatra da država prenosi ovlast na javnog bilježnika, a ne na njegovu moguću posadu u kancelariji kojih će onda biti daleko više pa je ograničen zadnjim izmjenama i broj javnobilježničkih prisjednika i broj javnobilježničkih savjetnika. Pa ću evo ja uložiti amandman u tome smislu da bi se uredio ovaj članak 123. zakona, a potom ću podržati naravno ove izmjene i dopune. Hvala. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Želim samo reći da predlagatelj prihvaća ovaj amandman Odbora za pravosuđe. Doista je izričaj Odbora za pravosuđe puno precizniji nego što je naš u prijedlogu. Hvala Odboru za pravosuđe. A ovdje mogu reći samo na primjedbu da je trebalo precizirati ovaj tajming ili vrijeme pokretanja kaznenog postupka, mislim da nomotehnički ovo to pokriva jer kada bismo pisali sve ono što piše u Zakonu o kaznenom postupku onda bismo morali precizno napisati šta je sa trenutkom pokretanja kaznenog postupka kad imamo kazneni nalog ili kad imamo privatnu tužbu. Zato nam je ovo puno prikladnije da kažemo da je to kada je pokrenut kazneni postupak. A lex specialis Zakon o kaznenom postupku on precizira znači sve ove situacije koje su različite kada kada je kazneni postupak pokrenut. Nomotehnički je moguće i ovako, kao što je to rekla kolegica Antičević, ali mislim da je nama bilo puno primjerenije ići na ovakvu jednu nomotehničku metodu gdje znači prepuštamo lex specialis da on odredi pokretanje kaznenog postupka, koji je to precizno trenutak. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir